Tere hommikust, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu VIII istungjärgu 6. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt saab üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Sellist soovi ei paista. Teeme siis kohaloleku kontrolli.

See on ühe lugemise eelnõu

Enne selle punkti arutamist ma soovin lugupidamist avaldada Enn Eesmaale. Miks, see tuleb eelnõust välja. See muidugi ei olnud protseduuriline. Saanuks läbirääkimistel ka sõna võtta. Aga palun, Jaak! Austet istungi juhataja! Hea Riigikogu! Riigikogu kultuurikomisjon arutas käesolevat otsuse eelnõu oma 18. oktoobri koosolekul. Komisjoni aseesimees proua Kersna andis teada, et on ette valmistatud otsuse eelnõu, millega kutsutakse rahvusooperi nõukogust tagasi Riigikogu liige Enn Eesmaa ning nimetatakse Riigikogu liikmest rahvusooperi nõukogu liikmeks Riigikogu liige Toomas Jürgenstein. Pikemat arutelu ei järgnenud ning komisjon otsustas (konsensuslikult) kiita heaks eelnõu tekst koos seletuskirjaga.

ning määrata juhtivkomisjoni esindajaks Jaak Juske. Kõik. Aitäh! Oli küll põhjalik, aga ikkagi on küsimusi ka. Raimond Kaljulaid, palun!

nõu pidada väga sisuliselt. Ega ei teki olukorda, kus see töö on kuidagi takistatud seoses sellega, et inimene nüüd seal ooperi nõukogus peab käima ning neid ooperi asju ka juhtima ja otsustama? Aitäh väga Aitäh väga hea küsimuse eest! Tundes väga hästi Toomas Jürgensteini ja teades tema suurepäraseid võimeid olla mitmel rindel edukas, ma olen kindel, et ta saab hakkama põhitööga siin saalis ja aitab kaasa ka meie rahvusooperi arengule. Aitäh Aitäh! Rohkem küsimusi ei näe. Aga nüüd on võimalik läbirääkimiste juurde minna, kui kellelgi selleks soovi on. Läbirääkimistest saavad osa võtta fraktsioonide esindajad. Seda soovi ka ei ole. Aitäh! Siis saab minna lõpphääletuse juurde. Ma igaks juhuks teen siiski kutsungi, meil alles küll oli, aga äkki keegi on kohvikus. Head

Eelnõu poolt on 39 ja vastu 5 saadikut, erapooletuid ei ole. Nõukogu koosseisu on muudetud, otsus on vastu võetud. Aitäh!Tänane päevakord on ammendunud ja istung on lõppenud. Järgmine nädal on meil istungitevaba. Kohtume jälle novembri alguses.